Glasovati ćemo kad se steknu uvjeti. **Bebić, Luka (HDZ)** Konačni prijedlog Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima, hitni je postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 100.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 Izvješća ste primili na sjednice. Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, gospodin Stjepan Mikolčić. Izvolite. **Mikolčić, Stjepan** Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, dame i gospodo zastupnici. I ovo je još jedan u nizu naših zakona kojim se nacionalno zakonodavstvo usklađuje sa pravnom stečevinom Sadašnji zakon o veterinarskim lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima iz 1998. godine predstavlja zapreku za daljnje usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom posebno u području proizvodnje veterinarsko-medicinskih proizvoda, ispitivanjima i stavljanju u promet, označavanju, praćenju nuspojava, oglašavanju, obavješćivanju, obavljanju unutarnjeg i međunarodnog prometa, zaštite okoliša od neiskorištenih medicinskih proizvoda, sustava propisanih kontrola i nadzora nad veterinarsko-medicinskim proizvoda u smislu zaštite zdravlja životinja i ljudi putem konzumiranja hrane životinjskog podrijetla. Zakonodavstvo Europske unije temelji se na drugačijem pristupu koji odgovornost za proizvodnju ovih veterinarsko-medicinskih proizvoda, kontrolu prometa, praćenja nuspojava, kliničkih ispitivanja te sigurnost i kontrolu kvalitete određuje za subjekte u proizvodnji i poslovanju, te uspostavlja učinkoviti sustav kontrole i mjere nadzora. Zakonodavstvo Europske unije temelji se na također na osiguravanju koordinirane provedbe postupaka Europske unije za izdavanje odobrenja za stavljanje ovih proizvoda u promet i nacionalnih postupaka država članica, pružanje informacija o veterinarsko-medicinskim proizvodima i provjeri poštivanja dobre proizvođačke laboratorijske i kliničke prakse. U izradi ovog zakonskog prijedloga uzimalo se u obzir usklađivanje zakonodavstava Republike Hrvatske sa sljedećim propisima Europske unije. A riječ je o Direktivi 2001 iz '82. godine koja govori o usklađivanju zakonodavstva država država članica o veterinarsko-medicinskim proizvodima. Nadalje, riječ je i o uredbi Komisije 1084 također iz 2003. godine koja uređuje područje odobrenja za stavljanje u promet lijekova za ljudsku uporabu i veterinarsko-medicinskih proizvoda koje izdaje nadležno tijelo države članice. Odredbe ovoga zakona primjenjuju se na veterinarsko-medicinske proizvode, industrijske proizvode, na premikse za izradu ljekovite hrane za životinje koji se stavljaju u promet, djelatne tvari koje se koriste za proizvodnju te određene tvari koje se mogu upotrebljavati kao veterinarsko-medicinski proizvodi koji imaju anabolička, antiinfektivna, antiparazitska, protuupalna, hormonalna ili psihotropna svojstva te instrumente, pribore, naprave, uređaje i druge proizvode za uporabu u veterinarstvu. Ovim zakonom uređuju se pravila za osiguravanje kvalitetnih i sigurnih veterinarsko-medicinskih proizvoda kao proizvoda od posebnog značaja za zaštitu zdravlja životinja i ljudi putem konzumiranja hrane životinjskog podrijetla. Zaštita zdravlja životinja provodi se radi osiguranja uzgoja i proizvodnje zdravih životinja, higijenski i zdravstveno ispravnih proizvoda životinjskog podrijetla, zaštite ljudi od zoonoza te osiguranja dobrobiti životinja i veterinarske zaštite okoliša. Zakonom se nadalje utvrđuju zahtjevi za proizvodnju veterinarsko-medicinskih proizvoda, dobivanje odobrenja za stavljanja veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet, te promet na veliko i malo, klinička ispitivanja, ispitivanja i ocjena kvalitete proizvoda, oglašavanje i obavješćivanje o ovim proizvodima, farmakovigilanciju, upravni i inspekcijski nadzor, zatim informatički sustav za vođenje upisnika o ovim proizvoda proizvođača nositelja odobrenja za stavljanja u promet, zatim informacijski sustav o veleprodajnoj, maloprodajnoj mreži i provedbeni nadzor i ispitanu kvalitetu. Ovaj zakon je bio u Nacionalnom programu pristupanja Europskoj uniji predviđen za drugi kvartal ove godine, stoga njegovo donošenje predlažemo da ide po hitnom postupku. Hvala lijepo.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

na svojoj 4. sjednici održanoj 16. i 17. lipnja 2008. Prijedlog zakona o veterinarsko-medicinskim proizvoda, s konačnim prijedlogom zakona i to u svojstvu matičnog radnog tijela. Nakon uvodnog obrazloženja predstavnika predlagatelja Odbor je podržao da prijedlog se raspravi po hitnom postupku. U raspravi je osim članova Odbora sudjelovao i predstavnik Hrvatske gospodarske komore. U raspravi je istaknuta važnost usklađenosti predmetnog zakona sa zakonodavstvom Europske unije. Naime, veterinarsko-medicinski proizvodi su bitni proizvodnji hrane, ali je također bitno da se svi propisani postupci za uporabu u veterinarstvu dosljedno provode kako bi se između ostalog osiguralo da nema rezidua. Uvažavajući mogućnost fleksibilne prilagodbe domaće pravne regulative, zakonodavstvo Europske unije provođenje ovog zakona traži promjene u provođenju veterinarske medicine na farmama. Nakon rasprave Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima.

gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo, gospodine državni tajniče. Prijedlog zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima jedan je od onih propisa kojima se usklađujemo sa zakonodavstvom Europske unije i to prije svega sa novim koncepcijama sigurnosti hrane u Europskoj uniji. Klub Hrvatske demokratske zajednice podupire donošenje ovog zakona. On implementira direktive i uredbe Europske unije, a njegovom primjenom mi postajemo dio integralnog sustava kojim se između zemalja članica koordiniraju postupci izdavanja odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet i nacionalnih postupaka država članica, pružanju informacija o medicinskim proizvodima i provjeri poštivanja dobre laboratorijske, kliničke i proizvođačke prakse. Naime, o čemu se radi? Zdravlje ljudi i životinja ne može više biti problem jedne države izolirano. Epidemije zoonoza i zaraznih bolesti od kravljeg ludila, ptičje gripe, svinjske kuge, slinavke i šapa nisu problem jedne države. Te bolesti ne poznaju granice, one se šire neovisno o tome je li neka zemlja članica ili nije članica Europske unije i jasno je su to problemi koji nadilaze administrativne granice i koje zemlje u okružju moraju rješavati koordinirano i zajednički to je njihov zajednički interes. Zato je važno da ovakav zakon bude kompatibilan i da omogućava razmjenu informacija i uspostavljanje standarda. Jedna Njemačka ili Austrija može imati savršeno zakonodavstvo, nadzorni inspekcijski sustav ali ako zemlje u okružju nemaju te standarde, ono što sam rekao epidemije bolesti ne poštuju njihove granice, ne poštuju administrativne granice. Mi smo imali slučaj vezano i za svinjsku kugu, dakle nakon što smo ukinuli cijepljenje obvezno, uspostavljeni su monitorinzi, no sve to nije dovoljno ukoliko zemlje u okružju, kao što je Srbija, kao što je Bosna i Hercegovina itd. nemaju uspostavljene iste standarde, to je onda uvijek moguće i potencijalno krzno žarište. Prema tome, Hrvatska ima i te kakao interes donijeti zakone i vjerojatno je područje sigurnosti hrane u kojem ne bi trebalo imati nikakvih kalkulacija i zadrški u odnosu na standard Europske unije, jer u konačnici štitimo zdravlje naših ljudi, naših građana, naših potrošača. Donošenje ovog zakona također je neophodno kako bi se otklonila i mjerila za poglavlje pregovora 12. – Sigurnost hrane, veterinarstvo i fito sanitarni nadzor, no iznad svega ovaj zakon je važan i klub Hrvatske demokratske zajednice podupire njegovo donošenje, zbog toga što regulira područje kvalitete i sigurnosti veterinarsko-medicinskih proizvoda, odnosno zaštite zdravlja životinja, a time naših potrošača koji konzumiraju hranu životinjskoga podrijetla. 2000. godine Europska unija je napravila zaokret u politici sigurnosti i kvaliteti hrane. Uzrok tome su brojne krize '90.-tih godina prošlog stoljeća, nastale zbog pojave bolest, zbog pojave epidemija zoonoza prouzročenih hranom ili hranom za životinje, od dioksina koji je pronađen u hrani za životinje, patvorenja maslinova ulja, kravljeg ludila itd. Te su epidemije i događaji utjecali na zdravlje i dobrobit ljudi sa značajnim ekonomskim posljedicama za pojedince, za obitelji, za čitave zajednice, za subjekte u poslovanju s hranom i hranom za životinje i čitave države. Taj zaokret rezultirao je bijelom knjigom o sigurnosti hrane, Strategijom sigurnosti hrane od polja do stola, te Uredbom 178/2002. i tzv. higijenskim paketom. Što je ključno u ovim koncepcijama sigurnosti hrane, a izravno je povezano s ovim zakonom? Usmjeren je na prevenciju, odnosno Strategija sigurnosti hrane uvodi načelo od polja do stola. Jasno se propisuje odgovornost svih onih koji su u lancu prehrane, dakle od proizvođača stočne hrane, od onih koji obavljaju uzgoj stoke, prerade, industrije mesna, transporta, do konačne konzumacije i potrošača. Prema tome, tim koncepcijama sigurnosti hrane obuhvaćen je cijeli lanac. nije za pretpostaviti ako je došlo do kontaminacije u fazi proizvodnje ili ako su neispravno liječenje, dakle veterinarsko-medicinskim proizvodima, ukoliko su ostale određene rezidue, određeni kontaminanti da ih onda nije za očekivati i u konačnom proizvodu. Prema tome, svaki segment proizvodnje i svaka faza jednako je važna i ima utjecaj na zdravstvenu ispravnost konačnog proizvoda. Prema tome, kao nužna pretpostavka zdravstveno ispravne hrane je i zdravlje i zaštita životinja, ali i propisana i kontrolirana upotreba veterinarko-medicinskih proizvoda koji osim svog medicinskog djelovanja mogu, ako se ne radi u skladu s propisima, dovesti do kontaminacije, odnosno te toksične komponente rezidue mogu zaostati u mišićnom tkivu i na taj način ugroziti i finalni proizvod, odnosno biti opasni po zdravlje potrošača, odnosno konzumenta. Drugo važno područje koje obuhvaća ovaj zakon, je područje dobrobiti životinja i zaštite okoliša. Treba jasno kazati da proizvodne potpore u više se ne daju samo tako, nego su one višestruko uvjetovane, dakle moraju se udovoljavati standardima kvalitete proizvoda, ekološkim standardima i standardima dobrobiti životinja. Prema tome, ukoliko se ne ispune ovi zahtjevi i standardi, nema isplate poticaja, tako da primjena ovog zakona kroz zaštitu i dobrobit životinja u izravnoj je vezi sa proizvodnjom mlijeka i mesa, odnosno sa državnim potporama koje su namijenjene za tu proizvodnju proizvođačima kao jedan od važnih principa koje sadrži ovaj zakon je sljedivost i uspostava informacijskog sustava. Dakle, svi veterinarsko-medicinski proizvodi koji se proizvode i stavljaju u promet su evidentirani, klinički ispitani, ocjenjena je njihova kvaliteta, te isto tako dobivena su odobrenja za njihovo stavljanje u promet. Također, uspostavljen je i upravni inspekcijski nadzor. Zbog svega ovoga, ovih činjenica Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima, znači dio je zakonodavstva Europske unije s kojim se trebamo uskladiti tijekom pregovora, ali isto tako i njegov je izravni utjecaj na sigurnost hrane i zaštitu potrošača. I zato klub Hrvatske demokratske zajednice podupire njegovo donošenje **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ima kluba SDP-a, gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. Dragan (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, štovani gospodine državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Na klupama Prijedlog zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima, s Konačnim prijedlogom zakona. Hrvatski sabor je 1998. na Zakon o veterinarskim lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima od 1998. godine, koji proizvođači korisnici veterinarsko-medicinskih proizvoda već duže vremena i očekuju. U razgovoru sa ljudima iz veterinarske struke, očekivanje od zakona su velika. Promjene očekuju i proizvođači, mi imamo vrlo značajnih proizvođača u Hrvatskoj veterinarsko-medicinskih proizvoda, isto tako i vele drogerije, ali i malo prodaja u veterinarskim ljekarnama. Međutim, smatram da posebno su i zainteresirani sami korisnici, znači uzgajivači stoke koji žele da im ta stavka bude što manja. Međutim, to može biti i dvosjekli mač. Primjeri kada se nestručno koriste veterinarsko-medicinski proizvodi u proizvodnji stoke mogu imati i velike posljedice. Primjer nekontrolirana aplikacija ili nedovoljno korištenje i u jednoj i u drugoj situaciji škodi toj proizvodnji. Posebno je opasno nestručno korištenje lijekova bez kontrole stručnjaka doktora veterinarske medicine. Primjeri da uzgajivač stoke ilegalno nabavlja lijekove i aplicira ih bez znanja veterinara, te završetak te životinje na …/Govornik se ne razumije./… klanju i plasman toga mesa ljudima uzrokuje da često puta antibiotike koje primamo, ljudi primaju u terapijskim dozama nemaju učinak koji bi trebali imati. Jer smo s vremenom postali rezistentni na neke od antibiotika uzimanjem kroz određene životinjske proizvode manje doze tih antibiotika jer su one nekontrolirano tretirane. Mislim da je to cilj da ovaj zakon spriječi takav jedan način nekontroliranoga korištenja tih antibiotika. Međutim, i druga je stvar zbog čega se ovaj zakon očekuje i zbog čega je on i interesantan, pa u Hrvatskoj se prometuje u vrijednosti od 12 do 13 milijuna eura veterinarskih lijekova. Mislim da je to ovako jedna vidljivo i jedna stvar koja je interesantna i za ljude koji se bave biznisom, ovih veterinarsko-medicinskih proizvoda. Evo primjer, nedavno sam u jednom dnevnom tisku pročitao da je u jednu našu eminentnu proizvođačku tvrtku veterinarskih lijekova recimo u nadzorni odbor su ušli jedan bivši predsjednik Vlade, jedan bivši potpredsjednik Vlade i jedan bivši ministar u Vladi. Ako su oni ušli u nadzor takove jedne tvrtke u nadzorni odbor, vjerojatno i smatraju da se ova proizvodnja je dobra i da se može u njoj vjerojatno dobro i zaraditi. Prema tome, uz ovu potvrdu u svezi novoga zakona veterinarska struka također smatra da je zakon u mnogim stvarima i nedorečen. Mislim da i to trebamo reći jer bez obzira što zakon ima svoje značenje i bitan nam je u ovim pregovorima koje imamo s Europskom unijom. Međutim, trebamo reći i da on ima i dosta svojih nedorečenosti koje normalo treba se razriješiti. U prvom redu smatram da dvije stvari moramo riješiti znači da bi zadovoljili naše potrebe za nastavkom pregovora sa Europskom unijom, znači da ga donesemo. I drugo u zadovoljenju primjene zakona u našoj hrvatskoj stvarnosti da donesemo takav zakon i provedene akte koji će biti provodivi kod nas u okviru naše proizvodnje. To znači da prema sadašnjem stvarnom stanju i prijedlogu zakona koji je pred nama predloženi zakon trebamo prihvatiti ali drugo, da si trebamo uzeti u obvezu da ga kroz provedbene propise, a posebno vidjeli ste tamo pravilnikom o veterinarsko-medicinskim proizvodima koji se planira donijeti do 31. 12. 2008. u svim nedorečenostima koje naglašava veterinarska struka u potpunosti usuglasimo sa odredbama Europske unije i učinimo prihvatljivim i provodivim sa našim prilikama. Ako ste gledali onaj prilog već jedan letimični pogled u usporedni prikaz odudaranja odredbi Europske unije sa nacrtom prijedloga zakona ukazuje na oko 40 neusklađenih i 20 djelomično usklađenih članaka koje treba uskladiti sa drugim podzakonskim aktima a koje ministarstvo mora uskladiti putem ovog navedenog pravilnika o veterinarsko medicinskim proizvodima do kraja godine. Znači posla oko toga zakona ima, ne da ga sada prihvatimo a poslije toga da ne napravimo ono što trebamo jer samo prihvaćanje bez ovih popratnih akata neće dati onaj kvalitet koji očekujemo i koji treba biti. Obzirom da će zakon stupiti na snagu 1. veljače 2009. godine prestati će važiti Zakon od 1998. godine, ali će se raditi po postojećim pravilnicima dok ministar u sljedeće dvije godine ne donese nove provedbene propise. Znači, djelokrug rada je jako velik i trebamo biti stalno u Ministarstvu, a posebno u upravi za veterinarstvo prisutni da te stvari razrješavamo onako kao što trebamo. Posebno značenje ima proizvodnja veterinarsko-medicinskih proizvoda kako u našoj proizvodnji, tako i onih koje uvozimo. Zato ovim zakonom utvrđeni postupak ispitivanja i stavljanja u promet ovih proizvoda a da bi potvrdili njihovu kvalitetu neškodljivost i djelotvornost, kao proizvod za zaštitu zdravlja životinja, a time i zaštitu zdravlja ljudi od …/Govornik se ne razumije./… veterinarsko medicinskih proizvoda značajna je novina koja nam omogućuje proizvodnju u stočarstvu koja odgovara mjerilima koje postavlja Europa. Da bi to u potpunosti ostvarili, ja sam bio na sastanku sa ljudima koji rade u toj branši farmaceutskoj i oni smatraju da posebno u članku 1. u Poglavlju Cilj i područje primjene proizvođači proizvođači često puta ne vide neki dio svoje palete. Na primjer kozmetika sa posebnom manjenom i slično. Znači u onome članku 1. trebalo bi razjasniti koje su, posebno u tim pratećim dokumentima razjasniti sve ono što nije dovoljno kvalitetno rečeno u tom zakonu a može se sa provedbenim propisom i riješiti da ne bi bilo kasnije nekih nesporazuma ili evo konkretno što sam iznio da se neki proizvod ne može klasificirati, odnosno staviti na mjesto u kojem on pripada. Isto tako struka je pozitivno istakla pitanje registracije novih lijekova jer je propisano da odobrenje provođenje kliničkog ispitivanja veterinarsko-medicinskih proizvoda na zahtjev podnositelja treba da započne u roku od 60 dana. Sada smo imali puno većih i dužih problema za registraciju određenog lijeka. Znači od podnošenja zahtjeva 60 dana, što svi jako pozitivno pozdravljaju. To sve omogućuje da će se najkasnije za 210 dana doći do registracije novog lijeka. Do danas i danas to traje mnogo duže, neki lijekovi trebaju dvije i više godina da bi se registrirali kao takovi, a u isto vrijeme su kvalitetni i potrebni za našu proizvodnju u stočarstvu. Pošto se momentalno u programu registracije nalaze mnogi novi preparati postavljeno je i pitanje da li će biti potreba ponavljanja postupka po novom zakonu. To mislim je pitanje koje se također treba riješiti provedbenim aktima. Sad dolazim do jednoga vrlo značajnog pitanja u prometu veterinarsko medicinskih proizvoda. Zašto je to značajno pitanje? Pa upravo ima nekoliko razloga? Jedan od prvih je svakako ilegalno tržište, lijekovi kupljeni van zemlje zatim aplikacija nestručnih osoba i pitanje doza, klanje životinja kojima nije istekla karenca, lijek koji je u njih apliciran. U tom dijelu upravo ovo sprečavanje bolesti, a osobito zoonoza ima veliko značenje za zdravlje ljudi i to za zdravlje ljudi i za životinja ali i za zdravlje ljudi. Zato je i značajno da stručnjak jedini može terapirati to, lijek. Pitanje same aplikacije, može se i priučiti čovjek, ali pitanje terapiranja i kontrole te terapije mora biti zato zadužen stručnjak, doktor veterinarske medicine koji će biti i odgovoran poslije kad piše onu svjedodžbu o zdravstvenom stanju. Još jedno pitanje je značajno u ovome dijelu prometa, korištenje humanih lijekova koji nisu registrirani za životinje. Članak 9. govori o tome da zajedno sa Ministarstvom zdravstva treba utvrditi koji su to lijekovi koji se mogu koristiti? Zašto je to značajno? Pa evo recimo samo u Zagrebu ima oko 30 veterinarskih ambulanti i Veterinarski fakultet koji liječe kućne ljubimce. Ljudi su danas dosta u kontaktu, čovjek i životinja je sve prisniji, posebno u sredinama, većim sredinama gdje su možda i ljudi malo više otuđeni i upravo zbog toga je vrlo značajno da ti lijekovi koje nemamo u veterinarsko-medicinskim preparatima a koriste se u humanim, a mogu se koristiti kod liječenja životinja da se napravi lista tih lijekova koji se mogu koristiti. Danas imamo u, samo u Zagrebu preko 25 pasa. Koliko ima mačaka i ostalih kućnih ljubimaca još više. Mislim da se i to bez problema može riješiti jer Europa je to već i riješila. U Engleskoj na listi ima oko 800 humanih preparata. Kod nas je to danas oko 300 preparata. Prema tome sa provedbenim aktima treba dovesti tu listu na onu, ono mjerilo onakovo koje će biti korisno da bi se te životinje mogle liječiti s tim lijekovima. Pitanje je ipak najznačajnije u ovom prometu riješiti odnose proizvođač, veleprodaja, maloprodaja odnosno veledrogerija, veterinarske lijekove i korisnik. Po europskim propisima svaka količina pronađenih rezidua lijekova u mesu dovodi do kažnjavanja koja imaju nesagledive posljedice za proizvodnju i proizvođača. Zato treba, zato treće poglavlje stavljanja veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet treba biti dobro razjašnjeno provedbenim aktima. I na kraju evo jedno tehničko pitanje koje je lako ispravljivo, ja sam i dao amandman. U članku 2. pojmovnika, stav 53. riječ «vetarinar» treba zamijeniti riječi «doktor veterinarske medicine» jer je to akademski naziv koji dobiva završeni student Veterinarskog fakulteta fakulteta te mu to omogućuje da i ispostavlja valjani veterinarski recept kojim se može podići lijek u ljekarni. I sasvim na kraju Klub SDP podržava donošenje ovog zakona uz ispravku nedorečenosti putem pravilnika o veterinarsko-medicinskim proizvodima ali uz maksimalno sudjelovanje struke. Šta to znači? To znači više nego To znači da ljude se Veterinarskog fakulteta, instituta, Veterinarske komore, proizvođača, veledrogerija za mišljenje ne može se pitati sa rokom od par sati do jednoga dana. Ne može se imati tada i kvalitetno mišljenje tih stručnjaka koji su cijenjeni ne samo kod nas nego na, i na nivou europskih veterinarskih institucija i farmakoloških asocijacija. Nemojmo si dozvoliti da donosimo zakon zbog pregovora nego zakon koji će biti primjeren, primjenjiv u Hrvatskoj i omogućiti kvalitetni promet i korištenje veterinarsko-medicinskih proizvoda. Hvala lijepa. U ime Kluba HNS-a gospodin zastupnik Miljenko Dorić. **Dorić, Miljenko (HNS)** Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Kao što smo već čuli i mi se u Klubu HNS-a potpuno slažemo s tom konstatacijom da veterinarska struka od ovog zakona uistinu očekuje jako puno. Drago nam je da je naš matični odbor jednoglasno podržao njegovo donošenje, ali slažem se i sa prethodnicima koji su rekli da je zakon u nekim segmentima uistinu nedorečen i ja ja ću biti vrlo konkretan i ispred Kluba HNS-a iznijeti neka pitanja na koja smo naišli pa bi molili predlagatelje da nam ovdje odgovore na ta pitanja iz razloga jer ovaj zakon ide po hitnom postupku. Prema tome nemamo drugih mogućnosti za korekcije osim danas. Evo idemo redom. Ja ću preskočiti ona pitanja koja su već postavljena da budem što kraći. Naime novi zakon predviđa izradu galenskih i magistralnih lijekova ali ne definira tko ih smije izrađivati i tko ih smije izdavati. Naime veterinarski tehničar i doktor veterinarske medicine koji po zakonu rade u veterinarskoj ljekarni nisu u svom školovanju obučeni za pripremu takvih lijekova niti su veterinarske apoteke opremljene na način da bi se takvi lijekovi mogli u njima izrađivati. Da li predlagatelj namjerava možda podzakonskim aktom regulirati način izrade i izdavanja magistralnih i galenskih pripravaka jer vas želim podsjetiti da dosadašnji pravilnik je u biti to omogućavao samo ljekarnicima dakle farmaceutima. Nitko drugi nije smio izdavati takve lijekove. Idemo na članak 9. ovog prijedloga zakona. On predviđa da doktor veterinarske medicine može propisati humani lijek, a popis humanih lijekova donosi se u suglasnosti sa Ministarstvom zdravstva. Članak 72. ovog prijedloga zakona predviđa nadzor nad veterinarskim ljekarnama samo od strane Ministarstva poljoprivrede. Ako će veterinarska ljekarna imati i humane lijekove zar ne bi bilo možda logično omogućiti i nadzor od strane Ministarstva zdravstva? Nadalje dok se veterinarski lijekovi mogu izdavati isključivo u veterinarskim ljekarnama novi zakon dopušta izdavanje humanih lijekova izvan humanih, pod navodnicima ljekarni. Što na ovo kaže farmaceutska struka? Da li ste vi kao predlagatelji možda i konzultirali i kako ćete to riješiti. Jer u biti radi se o jednoj vrsti diskriminacije. Konačno, obzirom na relativno veliki broj novih djelatnika koje će trebati zaposliti na posebno uvezenih uz implementaciju ovoga zakona, a u prijedlogu zakona nismo dobili apsolutnu vrijednost, dakle realne troškove s kojima ćemo jasno opteretiti proračun narednih godina. Molili bih vas da nam kažete koji su to stvarno realni troškovi i da li možda ministarstvo možda razmišlja o tome da se izvrši određena preraspodjela poslova. Jer, europska legislativa nam donosi nove obveze, ali se tako druge obveze gase. Mi stalno dobivamo na naše klupe prijedloge vezane uz otvaranje novih radnih mjesta, a ne vidimo u biti što će biti sa djelatnicima koji obavljaju poslove koji ih više neće trebati obavljati. Evo, mi bih vas molili da nam dadete odgovor na ta pitanja, jer mislim da je važno da ih riješimo prije nego što krenemo prema glasovanju. Hvala lijepo. Hvala. Pojedinačna rasprava. Prvi je gospodin zastupnik Branko Kutija. Izvolite. **Kutija, Branko (HDZ)** Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Osnovna svrha ovog prijedloga zakona kao propisa kojim se regulira proizvodnja i distribucija veterinarsko-medicinskih proizvoda mora biti zaštita javnog zdravlja. Međutim, taj cilj se mora postići na način koji ne onemogućava razvoj gospodarstva, te vodeći računa o obvezama Republike Hrvatske koje je preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Prijedlog zakona je osnova za donošenje svih provedbenih propisa radi usklađivanja sa pravnom stečevinom Europske unije na području veterinarsko-medicinskih proizvoda koji se stalno razvija uvažavajući doprinose Europske agencije za lijekove koja putem brojnih stručnih radnih timova, eksperata nastoji pratiti znanstveno-tehnološki napredak industrije lijekova. Znanstvenici Europske agencije za lijekove svakodnevno razvijaju nove sigurnosne standarde čime unapređuju europsku pravnu stečevinu koja obvezuju sve države članice, pa tako i Republiku Hrvatsku kao državu kandidatkinju. Ovim se zakonom jamči da su svi veterinarsko-medicinski proizvodi koji se temeljem odobrenja stavljaju u promet ispitani uz primjenu ujednačenih kriterija radi utvrđivanja njihove kvalitete, neškodljivosti i djelotvornosti, a sve radi zaštite zdravlja životinja i posebno zaštite zdravlja ljudi putem potrošnje hrane životinjskog podrijetla. Radi zaštite javnog zdravlja potrebno je prikupljati i ocjenjivati odgovarajuće podatke o nus pojavama veterinarsko-medicinskih proizvoda kao proizvoda od posebnog značaja. Ovim zakonom se omogućava priključenje Republike Hrvatske jedinstvenom sustavu prijavljivanja nus pojave vegerinasko-medicinskih proizvoda u koju su uključene sve države članice Europske unije. Dakle, uključit ćemo se u sustav prikupljanja i procjene odgovarajućih podataka o nus pojavama, i neodobrenim indikacijama veterinarsko-medicinskih proizvoda kako bi se zajamčila kontinuirana neškodljivost veterinarsko-medicinskih proizvoda. Ovim prijedlogom zakona primijenjeno je i načelo Europske unije o slobodi kretanja roba, u ovom slučaju veterinarsko-medicinskih proizvoda. S gledišta javnog zdravlja i slobodnog kretanja veterinarsko-medicinskih proizvoda novim zakonom otvara se put uspostavi baza podataka pri nadležnom tijelu koje sadrže sve nužne podatke kako bi se omogućilo što bolje postupanje u hitnim slučajevima u odnosu na veterinarsko-medicinske proizvode. U cilju osiguranja kvalitete veterinarsko-medicinskih proizvoda ovim prijedlogom zakona postiže se da su svi veterinarsko-medicinski proizvodi koji stignu na područja Republike Hrvatske proizvedeni sukladno načelima dobre proizvođačke prakse, a svi subjekti u prometu s veterinarsko-medicinskim proizvodima dužni su voditi propisane evidencije. Nadalje, propisane su i specifične kontrole koje jamče kvalitetu veterinarsko-medicinskih proizvoda. Na kraju, vodeći računa o obvezama Republike Hrvatske za usklađivanjem s pravnom stečevinom Europske unije Prijedlogom zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima u potpunosti se osigurava usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije na predmetnom području. Podržavam donošenje ovoga zakona. Zahvaljujem. Hvala. Gospodin zastupnik Dragan Vukić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, štovani gospodine državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Na klupama imamo Prijedlog zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima, s Konačnim prijedlogom zakona. Hrvatski sabor je 1998. donio Zakon o veterinarskim lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima. Ovim zakonom iz '98. određuje se način ispitivanja odobravanja za stavljanje u promet, proizvodnja i izradba, promet, te nadzor, oglašavanje i upis u očevidnik Ministarstva poljoprivrede veterinarskih lijekova i ljekovitih dodataka radi zdravstvene zaštite životinja naročito u pogledu njihove kakvoće, djelotvornosti i neškodljivosti, a time i zaštite zdravlja ljudi od ostatka lijeka u namirnicama životinjskog podrijetla veterinarsko-medicinskih homeopatskih proizvoda, te nadzor nad ljekovitom hranom za životinje. Ovaj zakon iz '98. predstavlja zapreku za usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskim i zato danas raspravljamo o novom prijedlogu zakona. Taj novi prijedlog zakona je usklađen sa Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenog 2001. kao i Uredbom Europske komisije od 3. Europske komisije od 3. lipnja 2003. Ovim se zakonom utvrđuje postupak ispitivanja i stavljanja u promet, proizvodnja, označavanje, promet, kontrola kvalitete, oglašavanje i nadzor veterinarsko-medicinskih proizvoda radi osiguranja njihove kvalitete, neškodljivosti i djelotvornosti kao proizvoda za zaštitu zdravlja životinja, a time i zaštitu zdravlja ljudi od rezidua veterinarsko-medicinskih proizvoda u hrani životinjskog podrijetla i u hrani za životinje. Treba naglasiti da se radi o jasnom i detaljnom zakonskom prijedlogu u kojem su jasno naznačena prava, ali i odgovornosti pojedinih subjekata kojih se to tiče. Vrlo velike ovlasti u sprovedbi ovog zakona ima sam resorni ministar, a što opet od njega traži donošenje većeg broja pravilnika za realizaciju ovog zakona kao i određen broj povjerenstava za sprovedbu istog. Ovim zakonom uređuju se pravila za osiguranje kvalitetnih i sigurnih veterinarsko-medicinskih proizvoda kao proizvoda od posebnog značaja za zaštitu zdravlja životinja, higijenskih zdravstveno ispravnih proizvoda životinjskog podrijetla, zaštite ljudi od zoonoza te osiguranja dobrobiti životinja i veterinarske zaštite okoliša. Zakon je podijeljen na više poglavlja, a svako poglavlje obrađuje posebno područje čime se omogućava lakša primjena predloženih rješenja. U poglavlju –Postupak ispitivanja uređuje se ispitivanje kontrole kvalitete veterinarsko-medicinskog proizvoda s temeljnim zahtjevima. Kliničko ispitivanje uređuje pitanja vezane uz ispitivanja u svrhu utvrđivanja da li veterinarsko-medicinski proizvod ispunjava temeljne zahtjeve sigurnosti, djelotvornosti i neškodljivosti u cilju zaštite zdravlja životinja. Poglavlju – Stavljanje u promet veterinarsko-medicinskih proizvoda sukladno navedenoj direktivi i uredbi uređuje se da veterinarsko-medicinski proizvodi mogu staviti u promet samo ako ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost ciljnih životinja. Poglavlje – Odobrenje za proizvodnju sadrži odredbe koje se odnose na uvjete za obavljanje proizvodnje veterinarsko-medicinskih proizvoda te upis proizvođača u odgovarajući upisnik Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Poglavlju – Označavanje i uputa o veterinarsko-medicinskim proizvodima uređuje se označavanje pakiranja veterinarsko-medicinskog proizvoda te odobreni sadržaj upute o proizvodu koji je odobren za stavljanje u promet. Poglavlje – Promet veterinarsko-medicinskih proizvoda sadrži odredbe kojima se preciznije uređuju pitanja vezana uz subjekte koji mogu obavljati promet na veliko i na malo veterinarsko-medicinskim proizvodima, uvoz i izvoz. Ovim Zakonom propisuje se obveza objedinjavanja postojećih informacijskih sustava i baza podataka za veterinarsko-medicinske proizvode čime se stvaraju pretpostavke za učinkovitiji rad cjelokupnog sustava. Predloženi zakon uvažava posebnost procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji te omogućava fleksibilnu prilagodbu domaće i pravne regulative zakonodavstvu Hvala. Zaključno u ime predlagatelja, gospodin Stjepan Mikolčić, državni tajnik. Izvolite.

vis a vis primjene lijekova iz humane medicine, oni se neće prodavati u ljekarnama veterinarske prakse, nego isključivo na recept u ljekarnama humane medicine, prema tome i biti će pod neposrednim nadzorom Ministarstva zdravstva i onima koji koji kontroliraju i nadziru promet ovakovih lijekova. Za provedbu ovog zakona trebati će određena, ali ne i znatna financijska sredstva, ako ste pažljivije čitali zakon i onaj dio obrazloženja, tamo smo naveli da će za provedbu ovog zakona biti potrebno zaposliti 8 novih ljudi. Mi ćemo to učiniti u 2008. i 2009. godini, dapače u sredstvima proračuna Ministarstva poljoprivrede ta sredstva su osigurana u dijelu za ovu godinu i predviđena planom za naredno razdoblje. No, dozvolite mi da se uključim na neki način na onaj dio vaše rasprave vis a vis, da tako kažem aktivnosti na sigurnosti hrane i provedbi veterinarske fitosanitarne politike, mora reći u poglavlju 12. koji na neki način uređuje ovo područje imali smo 4 mjerila i dobili smo pozitivno mišljenje da smo ih sva otklonili, prema tome da ovaj dio naše zakonodavne prilagodbe ide sukladno onim programima i rokovima koje smo predvidjeli i vi ćete vrlo uskoro imati na neki način i polazna stajališta za 12. poglavlje koje uređuje ovo područje sa svih aspekata u smislu transpozicije pravne stečevine u naše zakonodavstvo. Još jednom, evo zahvaljujem na vašim raspravama, prijedlozima i sugestijama. Hvala. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kad se steknu uvjeti.